Josip (SDP)** A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 345. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 159.

Raspravu o ovom prijedlogu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani Denis Čajo, predstojnik Državnog ureda za trgovinsku politiku. Izvolite poštovani Ovaj zakon je temeljni propis za provođenje trgovinske politike Republike Hrvatske koji uređuje uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine na domaćem tržištu, obavljanje trgovine sa inozemstvom, zaštitne mjere pri uvozu, mjere ograničavanja obavljanja trgovine, nepošteno trgovanje, te nadzor i upravne mjere. Tijekom godina zakon je doživljavao znatne promjene kojima se značajno mijenjala i liberalizirala trgovina u Republici Hrvatskoj posebice trgovina sa inozemstvom kako bi se hrvatskim gospodarstvenicima omogućile slobode obavljanja svih oblika trgovine bez posebnih ograničenja. Prve značajne izmjene i dopune Zakona o trgovini usvojene su tijekom 1990. godine radi usklađivanja sa odredbama i pravilima Svjetske trgovinske organizacije kojoj je Republika Hrvatska pristupila 2000. godine. Sadašnji zakon je na snazi od 2008. Današnje Današnje izmjene i dopune Zakona o trgovini predlažu se s obzirom na članstvo Republike Hrvatske u EU. Naime, ulaskom u članstvo EU Republika Hrvatska preuzima zajedničku trgovinsku politiku i ulazi, odnosno postaje dio Carinske unije koju je uspostavila EU. Carinska unija podrazumijeva prostor na kojem ne postoje unutarnje prepreke kretanju robe unutar te Carinske unije, unutar tog carinskog prostora, u ovom slučaju EU unutarnjeg tržišta, a na robu koja ulazi iz trećih zemalja, znači izvan Carinske unije primjenjuju se zajednička pravila i zajednička carinska tarifa za trgovinske odnose prema trećim zemljama. A na osnovu ili trgovinskih sporazuma koji su sklopljeni između EU i trećih zemalja ili na osnovu unilateralnih, znači odluka koju donosi sama Europska unija kojima omogućava preferencijalni uvoz iz trećih zemalja najčešće najnerazvijenijih zemalja i zemalja u razvoju. Iz tih razloga se pojedine odredbe Zakona o trgovini koje reguliraju trgovinsku politiku i poslovanje s inozemstvom te svi provedbeni propisi koji su doneseni temeljem tih odredbi, sadašnjih odredbi Zakona o trgovini datumom pristupanja Republike Hrvatske EU trebaju staviti izvan snage. Također, ovim prijedlogom se izuzimaju i odredbe koje se odnose na carinske postupke i procedure pri izvozu i uvozu robe s obzirom da su iste regulirane carinskim propisom EU jer praktično hrvatsko tržište postaje tržište EU. Znači, roba koja ulazi na hrvatsko tržište istodobno ulazi i na tržište EU. Na razini EU područje trgovinske politike je uređeno uredbama kao sekundarnim izvorom prava EU i te će se uredbe danom pristupanja neposredno i u cijelosti primjenjivati u RH. Određene uredbe direktno se primjenjuju i nije potrebno za njih donositi nacionalne propise kako bi se omogućila njihova primjena. To su uredbe koje se odnose na zaštitu od dampiškog uvoza i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice EU te o zajedničkim pravilima za uvoz. Od 1. srpnja 2013. godine donošenje odluke o uvođenju dampiške zaštite ili zaštite od subvencioniranog uvoza za europske, odnosno hrvatske tvrtke iz trećih zemalja provodit će se sukladno uredbama EU. To znači da te mjere predlaže EU i EU je ta koja provodi postupke, a vijeće izglasava donošenje uredbi … /Govornik se ne razumije./… kad se mijenja, odnosno prihvaća se pojedinačna mjera za pojedinačne prekršaje pri uvozu u tržište EU. Državni ured za trgovinsku politiku će aktivno zastupati interese hrvatskog gospodarstva u institucijama EU u procesu kreiranja i provedbe takvih mjera i kreiranju definitivno europske trgovinske politike. Iako su uredbe EU direktno primjenjive u državama članicama za određene uredbe EU je ovlastila države članice da nacionalnim propisima utvrde nadležna tijela za izdavanje dozvola i provođenje nadzora i također je ovlastila države članice da propišu kaznene odredbe kako bi se osigurala učinkovita primjena tih uredbi. U području zajedničke trgovinske politike EU to se odnosi na uredbe kojima se utvrđuju uvjeti za certificiranje nadzora uvoza, izvoza neobrađenih dijamanata te na uredbe koje uređuju trgovinu s trećim zemljama robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne ili za mučenje i ostalo okrutno ponižavajuće ili nečovječno postupanje i kažnjavanje. Ovo područje danas je regulirano u RH uredbom uredbom o izvozu i uvozu robe koja se može upotrijebiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje i drugo okrutno neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje te uredbom o nadzoru uvoza, izvoza neobrađenih dijamanata a koje će se danom pristupanja Republike Hrvatske EU staviti izvan snage. Uredba vijeća EZ br. 2368/2002. provodi postupak certificiranja procesa Kimberly za međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima kako bi se spriječilo da trgovina tzv. "krvavim dijamantima" financira nastojanja pobunjeničkih pokreta i njihovih saveznika u podrivanju legitimnih vlada. Provedba postupka certificiranja zahtjeva da uvoz i izvoz neobrađenih dijamanata bude podvrgnut postupku strogo definiranom postupku certificiranja. Svaka država članica može odrediti nadležno tijelo za provedbu odgovarajućih odredbi navedene uredbe i svaka država članica određuje sankcije primjenjive u slučaju kršenja ove uredbe. S obzirom da Hrvatska u najvećoj mjeri uvozi neobrađene dijamante iz država članica EU, najčešće se radi o Belgiji i Ujedinjenoj Kraljevini, i da će i hrvatske tvrtke nakon pristupanja EU slobodno moći kupovati na europskom Hrvatska više neće provoditi postupak certificiranja neobrađenih dijamanata. Dopunama Zakona o trgovini potrebno je samo propisati kaznene odredbe koje moraju biti učinkovite, razmjerne i moraju biti takve da odvrate od ponavljanja takvog djela i spriječe one koji su odgovorni za njihovo kršenje u stjecanju bilo kakve gospodarske koristi od trgovanja dijamantima. Uredba vijeća EZ br. 1236/2005. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje propisuje zabranu izvoza i uvoza opreme koja nema nikakve praktične upotrebe osim za izvršenje smrtne kazne ili mučenja te kontrolu nad izvozom određene robe koja se ne koristi isključivo za mučenje već i u legitimne svrhe. S obzirom da države članice trebaju utvrditi nadležna tijela za izdavanje dozvola i provođenje nadzora te kaznene odredbe za njezinu provedbu predlaže se dopuna zakona kojom se daje ovlast Vladi RH za za donošenje uredbe kojom će se propisati obrazac zahtjeva za izvoz ili uvoz, postupak koji se također utvrđuje i postupak izdavanja dozvola te način provedbe nadzora za takvu robu. I u tom se slučaju određuje Državni ured za trgovinsku politiku i nadležnim tijelom za izdavanje dozvola za izvoz i uvoz robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Također, kao i i u slučaju prethodne uredbe propisuju se kazne za kršenje koje moraju biti djelotvorne, primjerene i preventivne. Slijedom svega navedenog Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da prihvati prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovani predstavniče predlagatelja. Da li žele izvjestitelji radnih tijela odbora Hrvatskog sabora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Đuro Popijač. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, predstavniče sa suradnicom. Dakle, ovaj zakon zapravo je jedan … /Govornik Hrvatska regulirati ovo područje trgovine i čime će hrvatsko tržište se uklopiti u jedinstveno europsko tržište, dakle 500 milijuna potencijalnih potrošača i definitivno implementirati onu jednu od četiri slobode, dakle sloboda kretanja roba. Zato je to izuzetno važno i važno je ovdje iskoristiti priliku da se i nešto kaže o tome što je to jedinstveno tržište i što to zapravo Europa u pogledu trgovinske politike generalno i čini. Dakle, ciljevi trgovinske politike EU definirani su ugovorom o funkcioniranju EU, te člancima o uspostavi carinske unije iz tog ugovora koji doprinose zajedničkom interesu svih država članica EU da prateći razvoj svjetske trgovine postupno ukidaju ograničenja u međunarodnoj trgovini i stranim investicijama te smanjuju carinske i druge trgovinske prepreke. Zajednička trgovinska politika temelji se na jedinstvenim načelima osobito u pogledu promjena carinskih stopa sukladno carinskim i trgovinskim sporazumima o trgovini robama i uslugama, komercijalne aspekte, intelektualnog vlasništva, direktna strana ulaganja, ujednačavanje mjera liberalizacija trgovine, utvrđivanja zajedničke izvozne politike i korištenje trgovinskih zaštitnih mehanizama i uklanjanja trgovinskih prepreka. Zajednička trgovinska politika EU obuhvaća i određuje bilateralne odnose Europske zajednice sa trećim zemljama i multilateralne odnose Europske zajednice kroz suradnju su multilateralnim organizacijama Svjetske trgovinske organizacije. Ta zajednička politika provodi se kroz tri dimenzije, dakle multilateralna to su tzv. WTO Doha pregovori, bilateralni dakle sporazumi o slobodnoj trgovini sa pojedinim zemljama i Unilateralna GSP opći sustav povlastica i EBA Europski sustav financijskog nadzora. Ta se zajednička trgovinska politika provodi kroz mehanizme liberalizacije trgovine robama i uslugama, carinske politike, trgovinski zaštitni mehanizmi, trgovinske prepreke. To je generalno okvir u kojeg u kojeg Hrvatska ulazi za nepunih 40-ak dana. I što očekuje hrvatsko gospodarstvo članstvom u EU? u EU? RH postaje dio jedinstvenog unutarnjeg tržišta EU u kojem nestaju sve carinske i necarinske prepreke, smanjuju se prekogranični troškovi poslovanja, povećava se konkurencija hrvatskim gospodarstvenicima omogućen je slobodan pristup tržištu svih članica EU kao i tržištu država s kojima EU ima sklopljene trgovinske sporazume. Hrvatskim institucijama i gospodarstvenicima naravno omogućit će se i omogućava se pristup EU fondovima i za potpore gospodarskim projektima usmjerenim na nove investicije i programe, zapošljavanje, prekvalifikacije i izgradnji infrastrukture. RH će preuzeti i odredbe ugovora o slobodnoj trgovini koje EU ima sklopljene s pojedinim zemljama i grupama zemalja, to je preko 200 ugovora, koji između ostalog sadrže liberalizaciju trgovine poljoprivredno-prehrambenih i industrijskih proizvoda i protokol o podrijetlu robe. Trgovinska politika RH danas je u najvećoj mjeri određena članstvom u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju RH i EU i ostalim regionalnim i bilateralnim ugovorima o slobodnoj trgovini. Sada ima RH na snazi 4 ugovora o slobodnoj trgovini kojima su određeni posebni povoljniji uvjeti, specifične mjere trgovinske politike s 39 zemalja, CEFTA, Turska i EFTA. Potpisivanjem ugovora o pristupanju od prosinca 2011.godine RH je dobila status države pristupnice, a za nešto više od mjesec dana postaje punopravna članica EU. Svi Svi hrvatski zakoni i provedbeni propisi o trgovinskoj politici tako prestaju biti na snazi danom stupanja u članstvo EU odnosno 1.srpnja 2013.godine. Put RH prema EU označilo je i u smislu trgovinske politike liberalizacije trgovine, slobodna trgovina sa zemljama u regiji , usklađivanje zakonodavstva i u konačnosti članstvo u WTO koji je predstavljalo i osnovu i temelj za integriranje hrvatskog gospodarstva u europsko i globalno tržište. Članstvom u EU Hrvatska mora zastupati interese hrvatskog gospodarstva u kreiranju i provođenju zajedničke trgovinske politike EU te donošenje stajališta i odluka EU. Od posebne važnosti je također aktivno sudjelovanje i predstavljanje trgovinskih interesa RH u drugim međunarodnim multilateralnim gospodarskim organizacijama, posebice organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj OECD-a te i u gospodarskim agencijama UN-a. Nadalje, pristupanjem RH EU stavit će se izvan snage svi bilateralni i multilateralni ugovori o slobodnoj trgovini koje je sklopila RH, a a od kojih je posebno važna CEFTA ugovor 2006.godine koji osigurava povoljnije uvjete za izvoz na tržišta nekih zemalja potpisnica CEFTA od onih koje za izvoz tih proizvoda ima EU. Kao Kao u prethodna dva proširenja EU provodi konzultacije sa zemljama CEFTA-e s kojima je sklopila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju radi pregovora o sklapanju dodatnih protokola. Navedeno podrazumijeva interes RH da se u najvećoj mogućoj mjeri prenesu trgovinske povlastice koje sada ima s tim zemljama u okviru postojećih ugovora kako bi se sa stupanjem u članstvo EU ublažile promjene izvoznih uvjeta u neke najznačajnije trgovinske partnere RH zadržali tradicionalni trgovinski tokovi. No međutim mi danas kao naravno zainteresirana strana još uvijek ne znamo u kojoj fazi su pregovori EU sa zemljama CEFTA-e i kako će naše gospodarstvo funkcionirati sa vrlo značajnim tržištima koje je ono imalo do sada. Dakle činjenica je da je glavni izvozni partner RH EU sa oko 60% ukupnog izvoza ali naravno znamo da posebice prehrambena industrija dakle tržišta Bosne, Srbije su od presudnog značaja na kraju krajeva i sa tim zemljama imamo jedini suficit. I izuzetno je važno da konačno i hrvatsko gospodarstvo, naravno i svi hrvatski građani znamo i saznamo u kojem režimu i na koji način će se tretirati robe i usluge nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. To se u ovom momentu definitivno još uvijek ne zna. Dakle, ovo je ukratko jedan okvir što u suštini predstavlja ovaj zakon, dakle izmjene su tehničke prirode. Sve ono što se ograničavalo i što je vrijedilo za posebice tržište Republike Hrvatske sada se mijenja, sada se briše, nadležnost ministarstva se ukida i punu odgovornost bih rekao i nadležnost za trgovinsku politiku preuzima naravno Državni ured za trgovinsku politiku i time u konačnosti i naravno Vlada. I izuzetno je stoga i važno da sve ono što se događa jer vidimo da Europska unija u potpunosti je regulirala i u potpunosti utječe na to zajedničko tržište i na to tržište kako će funkcionirati sa svim ostalim tržištima svijeta. Važno je da kvalitetno i dovoljno stručno hrvatski interesi budu zastupljeni u svim tim pregovorima koji će se događati na razini Europske komisije. Mi ćemo podržati ovaj zakon jer evo on je i u konačnosti i samo tehničko usklađenje sa donesenim promjenama na razini Europske komisije. Hvala lijepa. Hvala i vama. Hvala gospodine predsjedniče, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pred nama su Izmjene zakona o trgovini koji je do sada bio temeljni propis za provođenje trgovinske politike u Republici Hrvatskoj. Po njemu su se uređivali uvjeti trgovinske djelatnosti kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Temelj obavljanja trgovine već je bio definiran Zakonom o trgovini iz 1996. godine koji je značajno pridonio liberalizaciji odnosa u trgovini. Posebno je hrvatskim gospodarstvenicima olakšao poslove sa inozemnim partnerima. Skorim ulaskom u Europsku uniju biti ćemo korisnici zajedničke trgovinske politike Europske unije jedne od najvažnijih njenih politika posebno odnos ima sa trećim zemljama i svjetskom trgovinskom organizacijom. Neke odredbe ovoga zakona koje reguliraju trgovinsku politiku i poslovanje s inozemstvom od 1. srpnja biti će stavljeni izvan snage. Europska unija, područje trgovinske politike regulira uredbama koje će se ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju u cijelosti primjenjivati i u Republici Hrvatskoj. Tako će se uredbama regulirati zaštita dampinškog uvoza iz države koje nisu članice Europske zajednice, zaštita od subvencioniranog uvoza kao i o zajedničkim pravilima za uvoz proizvoda iz trećih zemalja u države Europske zajednice. Također će se izuzeti odredbe o procedurama prilikom uvoza i izvoza jer će se regulirati carinskim propisima Europska unija svojim uredbama uređuje režim uvoza određenih proizvoda iz trećih zemalja u Europsku uniju za koje će Državni ured za trgovinsku politiku svojim aktom propisati način njihove primjene. Tako će Europska komisija izdavati uvozne dozvole za tekstilne proizvode i proizvode od čelika kod kojih postoje količinske kvote uvoza ili njihov nadzor. je ovlastila države članice da svojim propisima utvrde svoja tijela za izdavanje dozvola i provođenje nadzora. To se odnosi na utvrđivanje uvjeta za certificiranje nadzora, uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata kao i roba koje bi se mogle koristiti za izvršenje smrtne kazne. Ovo područje danas u Republici Hrvatskoj regulirano je Uredbom o izvozu i uvozu roba koja će se ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju staviti izvan snage. Usvajanjem izmjena i dopuna ovoga Zakona o trgovini omogućena je direktna primjena pravne stečevine Europske unije iz područja trgovinske politike. Tako će sada i Republika Hrvatska primjenjivati zajedničku trgovinsku politiku Ovim prijedlogom zakona daju se i ovlasti Vladi Republike Hrvatske za nadzor kao i za kaznene odredbe, kao i donošenje uredbe kojom će se propisati obrasci za uvoz i izvoz te postupke izdavanja takvih dozvola. Klub zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika podržava ove izmjene zakona. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Time smo iscrpili listu klubova zastupnika u Hrvatskom saboru prijavljenih za raspravu o ovoj temi. Prelazimo na pojedinačnu raspravu zastupnika u Hrvatskom saboru u trajanju od 10 minuta. Na redu je poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa ništa, ja ću vrlo kratko što sam mogao čak jednom replikom. Slušao sam moje prethodnike što misle o tome o Prijedlogu zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o trgovini i već se mjesecima stvara jedna euforija u Hrvatskoj a to je da kada uđemo 1. 7. u Europsku uniju da će biti sve lako, sve će biti lakše jer ćemo moći trgovati. A sjetimo se da je i gospodin Mirando Mrsić rekao kada su ga pitali o zapošljavanju, pa evo sada se otvaraju granice pa će moći radnici otići u Europu. Moje pitanje glasi svima nama a posebno hrvatskoj Vladi, čime ćemo mi to trgovati u Koju smo mi strategiju donijeli da se možemo ravnopravno uključiti sa svim takmacima na europskome tržištu? Mislim da nema strategije. Da nismo napravili mnogo ili nismo napravili gotovo ništa. Je li svih ovih godina proizvodnja u Hrvatskoj uništava nas slučajno ili je to s ciljem, namjerom kao što se to radilo u mnogim drugim zemljama koji svi oni koji su čitali malo o doktrini šoka znaju o čemu govorim. Hrvatska ulazi u Europsku uniju nespremna, Hrvatska nema čime ili ima vrlo malo onoga čime može trgovati u Europskoj uniji i mislim da ovo veselje, zadovoljstvo koje se iskazuje ili u medijima ili koje iskazuju neki članovi Vlade mislim da je bez osnova i da je Hrvatska u vrlo nezavisnoj situaciji i da znači samo jedno, da će Hrvatsku preplaviti roba jeftina, nekvalitetna, a da Hrvatska u samoj Europskoj ima vrlo malo ili ništa čime će trgovati. Hvala. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Vukšić, slažem se s vašim pitanjem jer je glavno provlači se trgovina i kako ćemo trgovati i uistinu postavlja se pitanje ono što ste vi rekli sa čime ćemo trgovati i poglavito u ovom dijelu hrane, a to je uglavnom temeljno pitanje. Jer mi imamo potencijala za proizvodnju hrane za 25 milijuna ljudi, a sada vidimo u kakvoj smo situaciji: pada proizvodnja mlijeka, pala je proizvodnja mesa itd. I u tim okolnostima, a imali smo jednu uistinu stabilnu i govorimo stalno o strateškoj grani poljoprivredi koja može prehraniti toliki broj ljudi i sada u tim okolnostima dakle nećemo imati niti dakle dovoljne količine hrane za sebe, morat ćemo uvoziti nekvalitetnu hranu, a naša prehrambena industrija naravno neće imati dovoljno kvalitete sirovine za proizvodnju hrane. I u tom dijelu uistinu držim opravdan vaš upit glede toga. Hvala lijepo. Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Milinkoviću, pa da, upravo o tome se radi. Mi smo učinili sve prijašnjih godina, ne samo u ovih godinu i pol dana ili dvije godine nego smo radili u vrijeme Vlade HDZ-a i one prije Račanove Vlade kako bismo uništili i poljoprivredu, znamo kako se odnosimo prema mljekarima, kako se odnosimo prema proizvođačima ostalih poljoprivrednih proizvoda, kako se odnosimo prema prerađivačkoj industriji. Jedino čime smo zadovoljni to je otvaranje trgovačkih lanaca, a u tim trgovačkim lancima imamo stranu robu. Hvalimo se sa turizmom koji odlično napreduje zahvaljujući i geostrateškom položaju Republike Hrvatske. na Jadranu se troši uglavnom strana roba, nismo povezali kao što to znamo reći plavu i zelenu Hrvatsku, nismo povezali Slavoniju sa Jadranom. O tim pitanjima sasvim sigurno da treba voditi računa i Sabor i hrvatska Vlada. Tvrdim još jedanput, ulazimo u Europsku uniju nespremni kao što smo i prije Hrvatski laburisti na to upozoravali, a tržište Europske unije time što ćemo mi uvoziti, zapravo što će na naše tržište dolaziti jeftina, nekvalitetna roba, a najviše nekvalitetna hrana, tu se s vama slažem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Đuro Popijač. Izvolite poštovani zastupniče. predsjedniče. Pa s jednim dijelom naravno sa vama uvaženi kolega se slažem, dakle pitanje je što je od ove politike u posljednjih godinu i pol dana ostalo od hrvatskog gospodarstva i hrvatskog izvoza. međutim, ja sam želio u svojoj raspravi reći što se zapravo događa sa onim dijelom hrvatskog gospodarstva koji živi, koji je preživio i koji je pronašao svoj prostor u Europskoj uniji i na svjetskim tržištima. Dakle da podsjetim, glavni izvozni partner Republike Hrvatske su zemlje članice Europske unije, dakle 60% od onoga i malo što ga izvozimo. Dakle mi imamo izvoz na razini oko 22 milijarde eura i to je važno. I važno je sve što će se dogoditi u tom momentu upravo za taj najzdraviji, najkvalitetniji dio hrvatskog gospodarstva. Naravno važan je i onaj dio 12% ukupnog izvoza ide u BiH i to je glavno, to su poljoprivredni proizvodi i to je problem koji nije riješen po pitanju povlastica koje je imala hrvatska privreda u odnosu na zemlje CEFTA-e i to je nešto što bi zaista moglo biti veliki problem. Ali siguran sam dakle da šansu koja se sada otvara kada prestaju sve barijere i carinske i porezne na kraju krajeva i povoljniji određeni porezni režimi u određenim zemljama da će ovih 60% 60% hrvatskih izvoznika koji izvoze u Europske uniju da će pronaći i dalje svoj interes i da će im biti i lakše i kvalitetnije i bolje i sasvim sigurno će to i blagotvorno djelovati i na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo. Europska unija je najveći izvoznik roba i usluga, naravno i najveći uvoznik, najveće tržište i najsnažnije još uvijek najsnažnije ukupno ekonomije svijeta i siguran sam da oni koji su i do sada znali pronaći put na ovo tržište da će im svakako nakon 1.srpnja život biti puno lakši. Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Popijač, sve bi to bilo u redu kad bismo mi stvarno vjerovali i kad bi praksa pokazivala da je slobodno tržište uistinu slobodno tržište. Donošenjem Zakona o žitu u Velikoj Britaniji početkom 19.stoljeća tada su otvorene granice slobodnog tržišta, tada se prvi puta upotrebljava taj pojam. Taj pojam nije nastao zbog toga da bi bilo lakše malim državama, da bi bilo lakše proizvođačima, nego da bi se ostvario čim veći profit. Neoliberalni kapitalizam itekako zloupotrebljava taj termin slobodno tržište. U tom slobodnom tržištu profitiraju, vi dobro znate to kao privrednik, uvijek veliki, mali se guše. U Hrvatskoj će sasvim sigurno neki od proizvođača, onih ljudi koji imaju kurentnu robu za europsko tržište profitirati, moći će izaći sa nekim od robama na europsko tržište, međutim većina hrvatskog gospodarstva nije kurentna na europskom tržištu niti će biti, prije svega količinom robe koju proizvodi i plasmanom plasmanom roba. Pitao sam neke proizvođače koliko bi trebalo proizvesti robe da se osvoji jedan dio europskog tržišta. Rekli su ulaganje u reklamu da dođemo recimo neki prehrambeni proizvod da se plasira u Velikoj Britaniji je daleko veći nego što vrijedi ta roba 10 godina. To su neki privrednici rekli. Recimo razgovarao sam sa direktorom Koke o tomu kad su oni istraživali tržište. Prema tome, nemojmo prodavati narodu floskule da će sad kada se otvori 1.7. europsko tržište da ćemo mi samo navaliti i svi će kupovati Vindijine piceke ili ne znam što. Neće, jer će nas veliko tržište pregaziti. Što je najgore, dobit ćemo puno jeftiniju i puno goru robu nego što je zato što nismo znali jer smo mali zaštititi to što smo trebali. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Iscrpili smo replike. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, deset minuta. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ovaj zakonski prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini s konačnim prijedlogom zakona trebao je biti samo tehničko usklađenje sa propisima EU. mislim da unatoč dobroj raspravi kolege Vukšića zapravo nepotrebno trošimo vrijeme, jer su već oni koji su raspravljali u ime klubova iskazali da će složiti sa ovim zakonskim prijedlogom. rekao bih nekoliko riječi o ovome. Točno je da 60% izvoza Hrvatske ide već sada u EU, ali suficit koji ostvarujemo sa zemljama CEFTA-e, evo bilo je riječi i o 12% izvoza u Bosnu i Hercegovinu, odnosno izvozne kvote od 12% kako je raka kolega Popijač donosi Hrvatskoj jasno određene koristi. Dakle, što su naši pregovarači i što su oni koji su zastupali interese Hrvatske a uz saznanje da jesmo članica CEFTA-e učinili kako bi eventualno ili bar u nekom vremenskom okviru koji bi bio razložan učinili kako bi eventualno produžili ili u nekom drugom obliku omogućili izvoz u zemlje CETA-e? Pa ja bih rekao ništa. Nego su jednostavno prepustili to evo ovoj točki na "i", dakle ovim zakonskim prijedlogom. Dakle, to je jednostavno točka na "i" Zakona o trgovini kojim zapravo ćemo dobiti to što smo već na putu da dobijemo. Naime, kada kolega Vukšić govori o tome da je došlo do toga da su nam veliki trgovački lanci s bofl da kažem robom u svakom pogledu od prehrambenih pa na dalje ušli duboko i žestoko u Hrvatsku već godinama, iako nismo članica Europske unije bili onda moram navesti evo primjer robe koja je prehrambeni artikl tako bi se reklo, tako je zakonom definiran recimo pivo. Pa onda imamo sladoranu u Novoj Gradišci koja svak svoj pivski ječam, odnosno slad izvozi odnosno izvozi u drugu državu, iako na području recimo Brodsko-posavske županije nemamo pivovare, ali imamo slada da bismo mogli biti jedan od najvećih proizvođača piva u Republici Hrvatskoj. Nije samo to jedan od primjera kojim kojim zapravo kako bi rekao Maček prije ne znam koliko 70 godina, "Kad se veliki cucki tučeju, mali idu pod stol". tako i mi zapravo ovim prihvaćanjem ovoga izmjenama i dopunama Zakona o trgovini u neku ruku idemo pod stol, a poplava proizvoda u ovim da kažem uglavnom stranim trgovačkim lancima će se nastaviti poput tsunamija. Ne poplava, nego pravi tsunami. I što zapravo Hrvatska dobiva? Dobiva to da određuje da će umjesto, dakle biti Državni ured za trgovinsku politiku određivati propise i sve ostalo i drugo ništa, jer ja u ovom zakonu koji je, kako ga je nazvao kolega Popijač tehničko usklađenje drugo ništa i ne vidim. Ono što je potpisano, potpisano je. Dakle, u pregovorima sa EU i to je to. Hvala lijepo. Josip (SDP)** Iscrpili smo listu prijavljenih zastupnika za raspravu. Imamo jednu repliku, poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Uvaženi kolega Grubišić, rekli ste jednu rečenicu na početku da možda bespotrebno ili suvišno trošimo vrijeme. Mislim da nije naša zadaća ovdje u Hrvatskom saboru je upravo to da govorimo. Upozoravamo na ono gdje je sve već odlučeno, jer se većina složila s tim da prihvati ovaj zakon. Uočili ste jedan veliki problem o kojemu smo govorili, a to je odnos prema CEFTA-i, odnosno onim proizvođačima koji izvoze na tržište CEFTA-e. Koliko smo se mi pripremili, na koji način ćemo njima pomoći kako bi i dalje mogli biti uz skuplju robu, znači na tržištu recimo Bosne i Hercegovine konkurentni drugoj robi. Mislim da nismo pronašli niti jedno rješenje, niti mislim da se Vlada potrudila u tom rješenju. Druga stvar je, kad smo govorili o tome, o robi koja je preplavila naše trgovačke lance pitajte domaće proizvođače u kakvom su podređenom položaju u odnosu na one proizvođače koji dolaze izvan granica Republike Hrvatske. Njihova roba se stavlja na najgornje police, plaćaju najveće penale za najmanju pogrešku. Uglavnom teroriziraju se domaći proizvođači, žele se istisnuti iz tih trgovačkih lanaca, traže se najniža moguća cijena s tim da naša roba ima najveću kvalitetu. Pa prema tome, domaći pršut mora ustuknuti pred talijanskim pršutom jer to trgovački lanci svojim ugovorima na koje domaći proizvođači moraju potpisati da bi uopće ušli u trgovačke lance. Kako je država njih zaštitila? Nikako nije zaštitila. Ja govorim o tome što se mi veselimo nekakvoj slobodnoj trgovini. Slobode nema, slobodu tu treba staviti pod navodne znake navoda. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Vukšić ja se kao što ste vidjeli i u raspravi u potpunosti slažem s vašim konstatacijama, s vašim činjenicama koje ste iznijeli ovdje i činjenici da zaista domaći proizvođač ukoliko želi dakle ugovoriti posao sa bilo kojim trgovačkim lancem se nalazi u jednom velikom škripcu i u silnim preduvjetima i uvjetima koje trgovačka kuća postavlja pred njega za razliku od onih koji uvoze da kažem, odnosno onih firmi koje izvoze u RH robu koja nije niti blizu kvalitetom a u prehrambenom smislu pogotovo, nije ni blizu kvalitetom našem hrvatskom proizvodu. Što se tiče CEFTA-e tu je zaista suglasan potpuna nepripremljenost i zbrka koja će nastati kod izvoza roba u zemlje CEFTA-e je zaista neću reći nezamisliva ali će doći do sasvim sigurno poremećaja poremećaja koji mogu rezultirati i socijalnim nemirima kao što znamo i sami, kao što vidimo svaki dan ovdje u Hrvatskoj što se događa. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Na redu je predstojnik Državnog ureda za trgovinu i politiku, predstavnik predlagateljice poštovani Denis Čajo. Izvolite. Zahvaljujem pitanja i nekoliko dilema koje su ovdje iznesene danas. Kao što je većina govornika i rekla na početku ovo je tehničko usklađivanje. Tehničko usklađivanje utoliko znači što RH pristupanjem EU trgovinska politika postaje isključivo nadležnost Europske komisije i Europska komisija je ta koja predlaže propise i koja vodi pregovore u ime država članica. Međutim, to ne znači da samim tim svaka država članica se odriče svojih suverenih prava u području trgovinske politike. Trgovinska politika svaka nacionalna se usklađuje zajedno sa 27, sada 28 drugih država članica i rezultat tih unutarnjih pregovora unutar EU na kraju dovodi do toga da se stvaraju i propisi EU koji se primjenjuju za sve, a jednako tako da se stavljaju stajališta EU na hrvatsko tržište postaje tržište EU. Točno, to je 60% naše trgovine otpada s EU. Samo jedna mala stvar je možda ovdje u ovoj raspravi, možda trebala također biti spomenuta da Hrvatska već u ovom trenutku ima na snazi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Prema tom ugovoru za veliku većinu roba koja ulazi, odnosno koja se uvozi i izvozi iz RH je već liberalizirana uz izuzeće možda nekolicine proizvoda. I činjenica je da će se sa 1.07. to promijeniti, znači za te proizvode će se carina mijenjati. Međutim, to je činjenica jednostavno Hrvatska postaje dio unutarnjeg tržišta. Jednostavno to nisu stvari gdje možete drukčije tretirati robu hrvatsku pri izvozu na tržište CEFTA-e u odnosu na slovensku ili austrijsku ili njemačku robu itd. To bi bilo otprilike kao da na tržištu RH kad šaljete pošiljku bilo koje robe iz Rijeke u Zagreb da je drukčije tretirate u odnosu na onu robu koja se šalje iz Splita u Zagreb. Jednostavno tu se stvari ne mogu mijenjati. Kad se radi o CEFTA-i činjenica da je ovaj ovaj režim koji je sa CEFTA-om dogovoren je ispregovaran da su ga ti isti pregovarači jednom davno ispregovarali. Ali ako govorimo o vratimo se, uzmimo možda nekoliko ajmo se vratiti na razinu podataka, na razinu nekakvih činjenica. Činjenica je da 72 do 73% izvoza RH u CEFTA-u će se i nakon 1.07. odvijati pod uvjetima slobodne trgovine, neće biti carina na njih. Istina je da za jedan dio poljoprivredno-prehrambenih proizvoda se uvjeti mijenjaju i istina je da se ti uvjeti prema sadašnjim ugovorima koji postoje na snazi između EU i tih država će biti nepovoljni. Međutim, kao i što ste rekli u tijeku su pregovori koje vodi Europska komisija sa državama članicama CEFTA-e da bi se prilagodbom, izmjenom tih ugovora uzeo u obzir tradicionalna trgovina, znači trgovina koja je na snazi koja se primjenjuje u ovakvom obliku između Hrvatske i tih zemalja da bi se ugradila u te ugovore da bi se ti ugovori izmijenili i da bi se na neki način najveći dio te prehrambene trgovine prenio unutar tih ugovora čime bi se ublažio taj prelazak, odnosno ublažilo izlazak iz CEFTA-e i početak primjena ovih sporazuma između EU i država članica CEFTA-e. Pri čemu ovdje, ako smijem samo jednu stvar dodati, je da mi nismo, hrvatski pregovarači nisu ti koji pregovaraju. Pregovara Europska komisija. I ne zato što smo mi kao Vlada ili ova ili bilo koja prethodna Vlada smo jednostavno dali Europskoj komisiji da pregovara upravo iz ovog razloga što je zajednička trgovinska politika EU ona je zajednička politika. Znači, od tih pregovora mi pristupamo pregovorima i ugovorima koji su na snazi između EU i tih zemalja i EU je ta koja pregovora. Naravno mi smo u kontaktima i nastojimo na najbolji mogući način da se naši interesi, interesi naših tvrtki uvaže i Vlada i predstavnici prehrambenih usluga su u redovitom kontaktu. I oni znaju što se pregovara, znaju najveći dio onog što se pregovara i oni su u svakom slučaju informirani o tome što će se dogoditi. Pri čemu zaboravljamo također jednu drugu stvar, kad govorimo o tržištu CEFTA-e da na tržištu zemalja CEFTA-e već ima preko 600 hrvatskih tvrtki 600 hrvatskih tvrtki i od čega samo 300 u Bosni. Tako da ovaj dio su hrvatske tvrtke i hrvatski su brendovi već dobro poznati tamo, naši su proizvodi prihvaćeni. Činjenica je da su i naše tvrtke u svojim poslovnim politikama planirale i bile svjesne toga da se režim mijenja i tome su se prilagođavale. Onog trenutka kada stupi na snagu rezultati pregovora između EU i zemalja CEFTA-e taj dio će se prilagoditi i počet će se primjenjivati ugovori. Znači činjenica je da jednostavno ulaskom u EU vi jednostavno više ne možete zadržati poseban trgovinski režim između Hrvatske kao dijela unutarnjeg tržišta i neke treće države članice zato što je Hrvatska jednostavno dio jedinstvenog tržišta EU. Za primjer, 2004. godine kada je 10 zemalja pristupalo EU bilo je i nekoliko naših susjednih zemalja koje su bile izravno zainteresirane za promjenu režima koji će nastati njihovim ulaskom u EU, primjerice radi se o Sloveniji, Mađarskoj. Isto tako postavlja pitanje da li mogu zadržati poseban režim? Ne, nisu mogle zadržati jednostavno jel su postali taj dio jedinstvene carinske Unije i taj dio niste promijenili. S druge strane isto tako da li Vlada RH, Vlada RH i hrvatski pregovarači su u stalnom kontaktu sa našim proizvođačima, sa prehrambenom industrijom između ostalog je i ministar poljoprivrede osnovao Vijeće za prehrambenu industriju u kojoj su predstavnici svih najzaineresiranijih i u okviru kojeg se raspravljaju o mjerama i o koracima koji će se zajedno donijeti da bi hrvatska prehrambena industrija nakon ulaska u EU na najbolji mogući način premostila taj trenutak i da bi nastavila biti što konkurentnija kako na domaćem tržištu tako i na regionalnom tržištu. Evo mislim da je bilo potrebno dodano neke stvari pojasniti. Znači argumenti kako Hrvatska država ništa nije učinila da zaštiti hrvatske proizvođače, mislim da u ovom konkretnom slučaju ne Hrvatska Vlada i institucije ministarstva i državni ured su u redovitom kontaktu sa našim proizvođačima i s njima se na najbolji mogući način pokušavaju naći rješanje u okviru ovih zadanih uvjeta koji se odnose na to da postoji taj dio unutarnjeg tržišta i da i naši proizvodi imaju šansu, naši proizvodi jesu kvalitetni proizvodni i činjenica da i naši kvalitetni proizvodi će moći naći mjesto na policama policama i na tržištu država članica EU. Ali isto tako ono na čemu se intenzivno radi i čega su sve više svjesni naši proizvođači je da postoje ulaskom u EU se otvaraju uvjeti za bolji bolji preferencijalniji, povoljniji uvjet na neka treća tržišta na kojima smo nekad na kraju krajeva i bili i na kojima imamo realne šanse i na koji na neki od njih već sada izlaze možda u manjoj mjeri nego što bi trebalo. Međutim proces je krenu a radi se o tržištu Mediterana znači Sjeverne Afrike, Bliskog Istoka i nekim drugim tržištima na kojim se otvaraju perspektive. Naravno uvijek su vam pogotovo kada se radi o prehrambenoj industriji najpovoljnija tržišta i najbliža tržišta ona tradicionalna na kojima ste bili, tržišta koja su vam najbliža, to je jasno. Međutim s druge strane bez obzira na promjene uvjeta koji će se u trenutku kada dođe do toga i ublažiti uvjeti ili ove negativne promjene koje će nastati, hrvatski proizvodi su već dugi niz godina prisutni i oni su dominantni na tržištima regiju. Proizvodi imaju kvalitetu, imaju marketing i ti će proizvodi dalje biti prihvaćeni, tako da vjerujem. Naravno bilo bi i svima nama puno povoljnije i za našu industriju da su uvjeti sadašnji koji postoje trgovinski između Hrvatske i BiH, Hrvatske i Srbije, Hrvatske i ostalih zemalja CEFTA-e zadrže u potpunosti, međutim nažalost upravo iz činjenice što postajemo dio unutarnjeg tržišta EU, što postajemo dio carinske unije to ni prema bilo kojem pravnom ni ekonomskom kriteriju nije moguće. ono što mislim da je korisno reći mislim da je dobro reći ovdje da raspravu vodimo i da smo u okvirima toga da ne stoji činjenica da se apsolutno ništa ne poduzima. Naprotiv, itekako se poduzima da se te stvari mijenjaju. Ali neke stvari jednostavno ne možete mijenjati. Ako postajete dio jednog pravnog režima koji je u primjeni, koji je u primjeni 50 godina jednostavno je činjenica da ga ne možete mijenjati samo tako i da ga prilagođavate od slučaja do slučaja. Kažem vam, bilo je kada su pristupali 2004.godine i i zahtjevi u Sloveniju i Mađarsku da se zadrži povoljniji tretman koji su oni imali sa Hrvatskom, međutim to pravno ni praktično ni ekonomski nije bilo moguće jednostavno jer su mađarsko i slovensko tržište su postali dio unutarnjeg tržišta EU. Hvala vam lijepa. Hvala i vama predstojniče državnog ureda. Na vaše izlaganje prijavljene su replike. Idemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Uvaženi kolega Čajo, evo mi ćemo sada od 1.7.ovdje u Saboru slušati svaku rečenicu ali tako kaže EU. To nije točno. U EU ima iznimaka, uvjeravalo nas se i hrvatsku javnost, Hrvatski sabor kako nema nultih stopa. Znamo da imamo nultih stopa u Europi. Ona vlade koje su se izborile za nulte stope one su se izborile i to od velikih do malih zemalja. Druga stvar koju ste rekli, Europska Europska komisija pregovara sa CEFTA-om ali mi možemo pregovarati ako znamo sa Europskom komisijom. Mi se trebamo boriti, shvaćamo stvari gotovima. Kada netko kaže pa smisao pregovora jest da se pregovara. Da ne bi bilo pregovora tada bi se napisao zakon što ste vi, počinjemo biti od 1.7.dio europskog zakonodavstva tada bi se napisalo i više ne bi bilo pregovora. Zašto uopće postoje pregovori? Zato da se ispregovara. Dobro znamo da su pojedine zemlje ispregovarale puno povoljnije uvjete recimo u odnosu na poljoprivredne proizvode u odnosu prema zemljištu, vlasništvu, znači zemlje su znale što čine. Ovo što vi kažete da u BiH postoji ne znam koliko ste rekli 500 ili 50 nisam razumio poduzeća koja već postoje, ali postoje ona poduzeća koji su veliki izvoznici i koji nemaju u BiH poduzeća, a izvoze robu. Da li se moglo napraviti? Pa moglo se ne u odnosu na EU odnosno na Europsku komisiju. Hrvatska Vlada je mogla neki vid stimulacije tim izvoznicima dati. Koji? Trebalo je predložiti na koji način. Prema tome, mislim da su proizvođači prepušteni sami sebi i da nismo ono što sam rekao i prije, nismo spremni 1. 1. 7. naši proizvođači neće dobro proći u Europskoj a naročito oni u CEFTA-i gdje naša roba poskupljuje i do 50%. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa gospodine predstojniče Državnog ureda svaka čast tehničkom usklađivanju, Sporazumu o stabilizaciji, pridruživanju i liberalizaciji, ali stoji činjenica ono što ste i vi rekli da u području poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvoda će biti teži i složeniji uvjeti. I to je nažalost činjenica i ja želim postaviti pitanje pa kuda će, teže i gore za našeg poljoprivrednika i proizvođača hrane. I zato je opravdana bojazan da će se uvoziti nekvalitetna hrana i glede toga po svim pitanjima što su i ovdje kolege spominjali. Ali zato smo opravdano upozoravali omogućiti barem nastaviti na onim temeljima, proizvoditi dovoljne količine kvalitetne hrane. Zašto potencijale imamo. Tu je problem najveći. I nedopustivo je da je došlo do pada proizvodnje hrane u ovih godinu i pol dana u tolikim razmjerima, mlijeka. I sada vi kažete, e sada ministar je imenovao povjerenstvo

ne pomaže, nemojte nam odmagati, tu je, tu je pitanje ključno. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama, sljedeća replika je poštovani zastupnik Mladen Novak, izvolite poštovani zastupniče. **Novak, Mladen Ma reagiram prvenstveno na početak vaše rasprave kada ste rekli da nismo se odrekli suvereniteta nakon toga par minuta konstatirate da pregovara Europska komisija a ne mi. Je da je ovo tehničko usklađivanje, je to je vaša izjava, možemo ju i pregledati, razumijem vas, je da je ovo tehničko usklađivanje ali nikada nije dovoljno ukazivanje na onaj problem koji proizlazi iz ovoga. ovim, sa ovim zakonom, međutim sa, zakonom, međutim, činjenica je da spremnost koju ste vi naveli naših proizvođača se svodi na to da oni sele svoje proizvode pogone u te druge države. I koje su sada posljedice i za nas. Recimo ja dolazim i Sisačko-moslavačke županije gdje Gavrilović se seli u Bosnu i Hercegovinu. Posljedica za nas je to da i gubitak radnih mjesta. Samim time i je i punjenje proračuna. Tu ima niz posljedica koje su vezane jedna na drugu. I nije, ja znam da vi ne možete sa ovim materijalom odgovoriti na to ali nije, to nije razlog da mi ne upozoravamo na ono što su posljedice ovakvih odredbi, ovakvih zakona i ovako slijepog prihvaćenja svega što dolazi od …/Govornik se ne razumije./… da se mi ne pripremamo. Sve mi znamo što će doći ali jednostavno izostalo je, priprema, dovoljno kvalitetna priprema od strane nas, od strane hrvatske Vlade prvenstveno a samim time i ova poduzeća su jednostavno prisiljena odraditi ono što moraju. Hvala. Hvala i vama. Ovim je, ovom replikom rasprava o tekstu zakona je završena. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti za to. Sada ćemo prijeći na Konačni prijedlog Zakona o Izmjenama zakona o trgovačkim društvima, naime, treću točku ćemo iz tehničkih razloga ostaviti za raspravu sutra ujutro, počinjemo s njom. Hvala